законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі. Шановні колеги, це законопроект реєстраційний номер 2679. Пропонується його розглянути за скороченою процедурою. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-250 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Білозір Ларисі Миколаївні.

законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та удосконалення доступу до адміністративних послуг є спільним напрацюванням та певним консенсусом авторського колективу наших народних депутатів, Міністерства цифрової політики та експертної спільноти. Сьогодні на перший план виходить дерегуляція, діджиталізація та передача повноважень місцевим органам місцевого самоврядування. Як передбачається, цей документ має вирішити законодавчі колізії з огляду на впровадження процесу децентралізації та зробити сервіс адмінпослуг більш доступним та простим для українців. Тепер міфи, що існують навколо децентралізації, щодо того, що за послугами треба їхати вже тільки в районний центр, будуть розвінчані і люди зможуть отримати послуги в ЦНАПах, в органах місцевого самоврядування та в кожній громаді. Поданий на розгляд парламенту законопроект має змінити якість та спростити надання адмінпослуг в Україні та виправити існуючі недоліки законодавства, зокрема передбачається, що відтепер ЦНАП РДА буде перетворений в ЦНАП органів місцевого самоврядування, а спектр послуг, що надаватимуть там, розшириться. Також заплановано запровадження єдиного державного веб-порталу, який вже фактично працює - це портал "Дія", що дозволить повноцінно проводити надання адмінпослуг в електронному вигляді. І найголовніше, впроваджується механізм моніторингу, і держава отримає ефективний інструмент підвищення рівня якості державного сервісу на всій території країни. Колеги, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув та підтримав даний законопроект. І комітет ухвалив висновок: даний законопроект рекомендувати Верховній Раді Україні прийняти у першому читанні за основу. Просимо підтримати. Дякую за увагу.

Шановні колеги, по технічним причинам оголошується перерва на 30 хвилин. Але прохання не розходитись народним депутатам України.